kojim predlažu dodavanje novog član a10a zajedno su podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo odbacio je ovaj amandman, a odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave.Amandman, sa ispravkom, kojim posle člana 10. predlažu dodavanje člana 11. zajedno su podneli narodni poslanici Sanda Rašković Ivić, Dijana Vukomanović, Đorđe Vukadinović i amandman, a odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave.Na član 11. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Bojan Torbica, zajedno Vjerica Radeta i Milorad Mirčić,

Član 11. Predloga zakona odnosi se na član 25. osnovnog zakona, koji se menja i dopunjuje ovim novim predlogom i odnosi se na nadležnosti Republičke direkcije za robne rezerve.Ovde je zaista, ali zaista, apsolutno bilo nepotrebno menjati ovaj član, jer je već bilo predviđeno da nadzor nad radom Republičke direkcije za robne rezerve vrši Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, a vi sada predlažete sve isto, samo umesto veznika „i“, stavljate veznik „a“ i kažete – ta ministarstva poljoprivrede, šumarstva itd, u delu poslovanja Direkcije sa osnovnim poljoprivrednim prehrambenim proizvodima. Dakle, apsolutno nepotrebno.Čak nije ni kozmetički bitna izmena. Ali, možda problem Republičke direkcije za robne rezerve nije vezan samo za ovaj veznik „i“ ili „a“, nego za suštinu funkcionisanja Republičke direkcije za robne rezerve za sve afere koje prate rad ove Direkcije već niz godina i nekako nekako nikako da nadležni organi kažu o čemu se tu zapravo zaista radi? Da li samo o tome što možemo da pročitamo u medijima, ili stvarno postoji izvestan kriminal u republičkoj Direkciji za robne rezerve?Znate, pominjali su se i neki narodni poslanici, vezano za te afere, neke velike firme koje su u međuvremenu izgleda morale i u stečaj, itd. Mnogo je ovde tema koje bi bilo interesantno raspravljati, mnogo bitnije, nego formalno da li je veznik „a“ ili „i“, a u suštini se ne menja ništa. Hvala.

Znači – nadzor nad radom Republičke direkcije za robne rezerve vrši Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Sve ono što sledi posle toga treba da se izbaci.Ne može nadzor nad poslovanjem posebne organizacije, a to je ta Direkcija za robne rezerve, da vrše dva ministarstva. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ionako je uključeno. Po kom osnovu? Po osnovu inspekcijskog nadzora i inspekcijske kontrole.Republička direkcija za robne rezerve je poprilično samostalna, upravna organizacija, odnosno posebna organizacija. Ona samostalno propisuje svoje uslove poslovanja, uz naknadnu saglasnost, ili prethodnu saglasnost direktno Vlade Republike Srbije. Očigledno da neko ne zna kako funkcioniše državna uprava, pa je za iste stvari odredio da su nadležna dva državna organa.Ne može Ministarstvo poljoprivrede da bude nadležno za ove stvari. Ono može samo da vrši inspekcijsku kontrolu, kakvog su kvaliteta rezerve poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koje se nalaze na skladištenju ili pod kontrolom Republičke direkcije za robne rezerve. Ali, ovde očigledno imamo situaciju da je propis napisao neko ko stvarno nije u materiji i misli da papir može sve da trpi, a očigledno ovo ubacivanje jeste koalicioni dogovor da se međusobno kontrolišu. Jer, bez međusobne kontrole u okviru svakog ministarstva ne može da funkcioniše bilo koja koalicija.

podneli amandman i stvarno nam nije jasno zbog čega ovaj amandman predlagač nije usvojio?U prethodnom, odnosno u još uvek aktuelnom Zakonu stoji da nadzor nad radom Republičkog hidrometeorološkog zavoda vrši Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. E sad, kad ste razdvajali ovo ministarstvo, u ovim izmenama kažete da nadzor nad radom Republičkog hidrometeorološkog zavoda vrši Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.Mi smo vam skrenuli pažnju da to nije dobro rešenje i da ovaj nadzor treba da vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova i vrlo precizno smo obrazložili zbog čega mislimo da bi to bilo bolje, korisnije, korisnije, celishodnije.Republički hidrometeorološki zavod je posebna organizacija i ne pripada ni jednom ministarstvu. Ali, imamo Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje mi mislimo da treba da vrši ovaj nadzor, koje u svom sastavu ima Sektor za vanredne situacije. I ne postoji niko u ovoj državi ko je zainteresovaniji za što je moguće bližu saradnju sa Hidrometeorološkim zavodom nego što je to Sektor za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije. I zato bi bilo dobro da se prihvati ovaj amandman, da Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši nadzor nad radom Republičkog hidrometeorološkog zavoda i da se na taj način uspostavi ta komunikacija između Sektora za vanredne situacije i Republičkog hidrometeorološkog zavoda.Znate, zavoda.Znate, imali smo situaciju u životu da su se dešavale te vremenske nepogode i da je zaista Hidrometeorološki zavod imao značajnu ulogu u predviđanjima, u najavama budućih događaja i ne vidimo stvarno nijedan razlog zašto ovaj vrlo koristan i konstruktivan amandman nije prihvaćen, osim ako vam ne smeta što smo ga predložili mi?

Mi smo tražili da se ovaj član Predloga zakona o izmenama i dopunama briše. Zašto smo tražili da se briše? Vidite i sami, od kad je Hidrometeorološki zavod na neki način stavljen pod nadzor Ministarstva poljoprivrede, mi imamo elementarne nepogode. Zašto imamo elementarne nepogode? Niko u Ministarstvu poljoprivrede ne čita onaj žuti alarm, crveni alarm, niti neka upozorenja, a videli ste i sami 2014. godine da je bilo došlo do besa, hteli su da ubiju onoga što vodi vodoprivredu, kako nije pripremio Srbiju da se brani od poplava.Ja mislim da mi treba da primenimo nemački sistem. Nemci svoj sport imaju u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Kad policajac krene sa pendrekom, onda atletičari postignu svetske rekorde.I ovde, pošto su protivgradne rakete u nadležnosti ekskluzivnih elemenata, to treba da se stavi pod kontrolu Ministarstva unutrašnjih poslova, pa da vidim da li će neko da sluša ono što kaže Hidrometeorološki zavod ili neće da ga sluša! Nema ništa dok se ne stavi pod kontrolu nekog državnog organa koji raspolaže fizičkom silom. Jer, očigledno, kada se primeni sila, ovde se poštuje zakon. Ako se ne primeni sila, onda se ne poštuje zakon i onda imamo situaciju da po ovim čukama širom Srbije neke penzionerke u 80. godini ispaljuju rakete i jure oblake.Videli ste i sami, telekomunikacioni sistemi nam funkcionišu po analognom principu. Ako to želite da uozbiljite, pod kontrolom Ministarstva unutrašnjih poslova, može SAJ, može Sektor za vanredne situacije, a najbolje žandarmerija iz Niša. **Sonja Pavlović** Hvala.Samo da podsetim. Republički hidrometeorološki zavod je referentna ustanova sa punom odgovornošću za izradu i prezentovanje prognoza vremena i voda, daje upozorenje i najavu za vanredne opasne meteorološke i hidrološke prognoze.Znači, RHMZ je jedna veoma značajna ustanova i ona je na neki način servis svih građana Srbije. Smatram da ne treba da bude u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, jer smatram da šumarstvo, vodoprivreda treba da se prebaci u ministarstvo za zaštitu životne sredine.

prošlom periodu, pod okriljem Ministarstva poljoprivrede im je i protivgradna odbrana data kao jedno jedno od resora o kome su brinuli. To je bilo veoma loše, samim tim zato što im je dat vruć krompir, jer Ministarstvo poljoprivrede nije opredelilo dovoljna sredstva za tu oblast. U tom smislu zaista smatram, ukoliko ovo nije podela između koalicionih partnera gde Ministarstvo poljoprivrede pripada SNS, a ministarstvo

Član 13. zapravo rezimira sav besmisao ovog zakona.U članu 13. je napisano šta se sve dešava danom stupanja na snagu ovog zakona sa ministarstvom, ovim ili onim, u kojima se nešto menjalo sa kancelarijama itd.Onda imate stav koji kaže - ministarstva kojima je ovim zakonom promenjen delokrug će uskladiti pravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu, a tražite da stupi na snagu odmah. Šta će vam? Šta će vam kad vam treba mesec dana da uskladite ove akte.Ministarstva koja počinju da rade danom stupanja na snagu ovog zakona, takođe, tako kažete, doneće pravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, opet u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.Dakle, potpuno nepotrebno se to radilo na ovaj način i opet, govorila sam danas u neko doba, da je vaš problem zato što ovaj posao niste uradili na vreme. Ako ste hteli da novog mandatara i eventualno predsednika Vlade iznenadite nekim ministarstvima za koje ona možda i ne misli da treba da postoje, ali čućemo to kada ona bude ovde, dakle sve u svemu i ovim članom 13. ste pokazali da vam je predlog neozbiljan i neusklađen i da nije dobar i da ne znači ništa, i jednom rečju – kakav predlagač takav predlog. Hvala. Na član 13. amandman je podneo poslanik Rističević, koji je povukao amandman pismeno.Na član 13. amandman je podneo poslanik Marko Atlagić, koji je pismeno povukao amandmane.Na član 13. amandman su zajedno podneli Sandra Rašković Ivić i Slaviša Ristić.Reč

Predloga zakona o ministarstvima.Ne bih dalje da ulazim u obrazlaganje ovog našeg predloga, uz prosto jednu oprez, da ne pokvarim volju vladajuće većine da glasa o ovom našem predlogu, jer sam shvatio da će oni za ovaj predlog glasati, a taj utisak sam stekao pošto sam ih pozvao i zamolio da glasaju za ovaj predlog, oni su ćutali, ćutanje je znak odobravanja i ja duboko verujem da će oni glasati za ovaj predlog

ovaj put. Dakle, još jednom vas molim da glasate za ovaj zakon i to će biti pravi razlog da uz trubu na trgu Šumadije i uz pesmu „Srpska se truba sa Kosova čuje“ zajedno to proslavimo. Hvala vam još jednom. Na član 13. Amandman su zajedno podneli: Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović.Na član 13. Amandman su zajedno podneli: Zoran Krasić i Sreto Perić.Reč Krasić** Mi smo ovim Amandmanom samo ukazali doslednost, u odnosu na amandmane koje smo podneli, a koji se tiču ovog novog ministarstva za Evropske integracije, onda je po logici stvari potrebno da u svim odredbama, gde se pominju te reči, tražimo da se to briše.Moram da skrenem pažnju da osnivanje ovakvog ministarstva može da se protumači kao pogrešna stvar, u pogrešno vreme i na pogrešno mesto.Mislim da je ovo

tradicijalno Švajcarska nije tu, Turska je u nekom dugotrajnom trpnom, tranzicionom stanju, već 40 godina, oni putuju, ali od tog puta očigledno nema ništa.Vidite ništa.Vidite i sami, ovaj prostor bivše SFRJ poprilično nije integrisan i nikada neće biti integrisan i ako svi znamo da od ovog posla nema ništa, nema potrebe da trošite snage, negde sam pročitao da 3000 državnih službenika uključeno u ovaj proces prepisivanja Hrvatskih propisa, poglavlja, navodno ide se tamo, nešto se razgovara, nepotrebno se troše emocija, nepotrebno se troše pare, a od EU teško da možemo da dobijemo neku korist, s obzirom da nam otimaju Kosovo i Metohiju, da su najavili i Vojvodinu, ako ne ovako, onda kroz kupovinu zemljišta, a budite uvereni kao evrofanatici na kraju demokrate će se izvući iz tog procesa i sva beda ima da padne na vas, a vi ni krivi ni dužni. Krivi i dužni, samo što volite vlast.

znam da nije.S druge strane, dovoljno je puta rečeno, i to ne samo od strane nas evroskeptika, nego i ljudi i kolega iz opozicije koji podržavaju evropske integracije, da ne podržavaju predlog uvođenja novog ministarstva, jer prosto je, s obzirom na sve argumente, čak i onih koji podržavaju samo ideju o evropskim integracijama, ne mogu da podrže ovaj i ovako formulisan predlog.Što se tiče nas koji smo protiv, to je potpuno jasno.Samo da naglasim, ne radi se ovde samo o Kosovu i Metohiji, ne radi se samo o tome koliko danas Dimitrij Rogozin, on je verovatno autoritet pretpostavljam i za predstavnike vladajuće većine, potpredsednik Vlade Rusije, kaže – u Evropsku uniju vas nikada neće primiti, ponavljam, citiram – u Evropsku uniju vas nikada neće primiti, a mi pravimo ministarstvo za evropske integracije i time ispadamo neozbiljni i pred svojim tradicionalnim saveznicima i pred Rusijom i pred samom tom Evropskom unijom i briselskom birokratijom.U tom smislu je malo suvišno da sada u sred procesa evrointegracija mi na neki način ulazimo u tu priču, samo bismo se preporučili, odnosno da bi se aktuelna vlast preporučila kao bolji izvođači radova od prethodnika briselskoj birokratiji. Hvala.

Hvala.Dakle, po hitnom postupku se ukida Direkcija za elektronsku upravu. Ja sam amandmanom predložio da se to ne radi. Hitni postupak obrazložen je potrebom da se otklone štetne posledice. Pretpostavljamo onda da su te štetne posledice prouzrokovane dosadašnjim postojanjem Direkcije za elektronsku upravu. Građani koji na 36 stepeni stoje ispred redova SUP-a i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, čekajući elektronske vozačke dozvole, lične karte, pasoše, zdravstvene knjižice, najbolje na svojoj koži na ovoj vrućini osete te štetne posledice dosadašnjeg rada Direkcije za elektronsku upravu.Međutim, mi umesto da to podignemo na malo bolji nivo, mi tu direkciju ukidamo bez ijedne jedine reči obrazloženja šta će sa tim poslovima nadalje biti i ko će ih nadalje preuzeti. Skloni smo verovati najpre mandatarki da će ona to preuzeti kod sebe u Nemanjinu 11, u zgradu Vlade ili pod svoju nadležnost kao premijerka i da će ona rukovodi IT projektima.Dakle, živo me zanima da vidim, i sve nas, pretpostavljam, a naročito građane koji stoje u redovima, hoće li mandatarka kao IT project menadžer svih projekata elektronske uprave u Srbiji uspeti da ostvari da građani od kuće i na kućnu adresu dobiju pasoš, tako što će porudžbinu izvršiti elektronski, tako što će takse platiti elektronski, tako što će država izvršiti elektronski u bazama podataka proveru da su te takse plaćene, Topčidera naručiti izradu tog dokumenta i kada taj dokument bude gotov i overen, isti biti poslat građaninu na kućnu adresu onako kako to, recimo, u Sloveniji funkcioniše već nekih desetak godina.Ja, znajući kakve su štetne posledice pa ih sada hitnim postupkom usvajanja ovog zakona, hitnim usvajanjem i hitnim stupanjem na snagu, otklanjamo, čisto sumnjam, ali evo, građani će, dok budu stajali u redovima i kuvali se na suncu čekajući dokumenta, barem moći, a to smo danas saznali, da posmatraju jarbol sa zastavom za koji će Skupština grada Beograda izdvojiti, građani, pazite dobro, tri miliona evra. To će verovatno biti pevajući jarbol, kao i pevajuća fontana. Pa, neka građani čuju šta im sprema ova vlast, pa neka o tome vode računa kada budu izlazili na sledeće izbore. Hvala.

Mi vas, kolega Martinoviću, opet pitamo – zašto?U onom obrazloženju koje ste kao predlagač ovog zakona potpisali niste ni jednom jedinom rečju rekli zašto se ukida Direkcija za elektronsku upravu, ali umesto vas, to je uradilo nekoliko drugih ljudi. Najpre je to uradio vaš kolega koji sedi sa vaše leve strane, naš kolega Orlić, koji je rekao da je to zbog toga što će se od sada sva ministarstva baviti elektronskom upravom i da zbog toga postojanje jedne ovakve direkcije nije potrebno. Nakon toga je to uradio naš kolega iz SPS Jovanović, koji je rekao da je to zbog toga što će ova direkcija sada preći u nadležnost Ministarstva energetike.Nakon ove dvojice naših kolega, to je uradila i sama mandatarka za sastav buduće Vlade, koja je rekla da je to zbog toga što će ova direkcija sada preći u nadležnost kabineta predsednika, zato što je ona lično zainteresovana da vodi taj projekat.Uz pitanje – kome od ovo troje ljudi da verujemo, s obzirom na to da nijedan baš ne uliva neko veliko poverenje, uzmimo, recimo, da je istina ovo što je premijerka rekla, mada to u zakonu ne piše, da će ta direkcija ubuduće preći u njenu nadležnost. Sada, dozvolite, kolega Martinoviću, da vas opet pitamo – zašto? Zašto birate da Direkcija za elektronsku upravu pređe u direktnu nadležnost predsednika Vlade koji, ja bar tako, a i mi u DS, verujemo baš i nema vremena da se bavi Direkcijom za elektronsku upravu?Tu se sada nameću dva odgovora. Prvo je da buduća premijerka Brnabić eto baš voli da se bavi elektronskom upravom, pa se ovim zakonom sada već udovoljava nekim njenim hirovima itd, a druga mogućnost je da vi smatrate da je ona jedina sposobna da obavlja taj posao i da onaj koji će doći na njeno mesto kao ministar državne uprave i lokalne samouprave neće moći da dobro obavlja ovaj posao, gde nam se opet nameće treće potpitanje – zašto? Zašto vi za ministarku koja je za vreme svog mandata ministarskog, gde je kao svoj cilj postavila uvođenje elektronske uprave, nije ostvarila ni jedan jedini rezultat u tom području?Mi imamo u Novom Sadu, kolega Martinoviću, ustanite jedno jutro ranije, da vidite kako stotine ljudi svakoga dana čeka u redu zdravstvene knjižice, kako ljudi moraju da uzimaju slobodne dane i godišnje odmore zato što kada dođu u pet ujutru ne mogu da stignu na red do osam sati kada treba da odu na posao. To nije jedini problem koji muči naše građane kada je u pitanju elektronska uprava, za koju očigledno buduća premijerka nije u stanju da uvede red.Dakle, pod uslovom da ona govori istinu, a da kolege Orlić i Jovanović govore neistinu, vi birate da ženi koja kada je to bio posao nije uspela da uvede red u to područje, sada date da to radi i kada joj to nije posao. Dajte, kolega Martinoviću, trepnite ako razumete o čemu se govori, pošto deluje da sad zaista više ne pratite o čemu razgovaramo na sednici, budući da već četiri ili pet sati niste dali nikakve znake razumevanja da shvatate o čemu govorimo. Tako da, odgovorite zašto ukidate Direkciju za elektronsku upravu? Zašto vaše kolege i naše kolege govore neistinu? Zbog čega tri osobe daju tri različita odgovora zbog čega se ta uprava ukida? Odgovorite zašto ga dajete premijerki, ukoliko je istina ono što ona kaže? I, zašto, za ime sveta, mislite da je ona sposobna da reši to pitanje kada ga nije rešila u prethodnom vremenu?

Hvala Ponavljamo, Direkcija za elektronsku upravu je potrebno da ostane u nadležnosti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.Nismo dobili nijedan odgovor, nijedan argument u toku današnje rasprave. Jasno je i čuli smo i ključne argumente. Najvažniji su građani koji čekaju u redovima za zdravstvene knjižice, za lične karte, za vozačke dozvole i za mnoga druga dokumenta, ali su važne i druge stvari. je optimizacija rada svih lokalnih samouprava, svih kapaciteta državne uprave. Jasno je da 175 opština i gradova vrlo često imaju nekompatibilne informacione sisteme i da je potrebno imati jedinstven pristup elektronske uprave koja će integrisati sve te sisteme.Šta to znači? Efikasnije korišćenje, kompatibilnost svih sistema, znači i uštedu novca, znači mnogo brži odziv i mnogo brži rad čitavog tog sistema. Zbog toga mi predlažemo jedan ovakav amandman koji će biti koristan za funkcionisanje ovako važno istaknutih ciljeva koje je istakla i mandatarka za predsednicu Vlade, govoreći o tome da će IT, da će elektronska uprava biti jedan od njenih važnih prioriteta.Zaista je poziv, ili dajte odgovor, mislim da imate priliku da sada na glasanju prihvatite ovaj amandman, da prihvatanjem toga amandmana, našeg amandmana sa svim ovim argumentima, prosto izađete iz ovih nemuštih odgovora koje smo čuli proteklih dana o tome gde će biti u budućnosti koordinacija ovako važnog posla u Srbiji. Prihvatite ovaj amandman, izađite iz ovog problema na elegantan način, bez obzira na to što je DS ponudila ovo rešenje. Mislim da je to važno za sve građane Srbije, važno je i za efikasnu upravu, i lokalnu samoupravu, i državnu upravu. Ponavljam, najvažnije je za sve građane Srbije.

Zahvaljujem, predsedavajuća.Ovde za zapravo radi o prelaznim i završnim odredbama kako bi mogla da počnu da rade ministarstva koja smo predložili, a to su ministarstvo za porodicu i populacionu politiku, ministarstvo za Srbe u regionu i rasejanju, ministarstvo vera, ministarstvo za KiM i ministarstvo za evropske dezintegracije. Razume se i obavezA da Direkcija za elektronsku upravu nastavi sa radom.Posebno bi za građane bilo dobro i mogli bi da u kratkom roku osete pozitivne efekte po pitanju ministarstva za porodicu i ministarstva za evropske dezintegracije.Mi smo danas od predsedavajuće mogli da čujemo da su najveće vrednosti EU LGBT vrednosti. Međutim, potpuno to odbacujem. To možda jesu vrednosti i EU, ali ali jedine vrednosti koje su zajedničke za svaku evropsku državu, bez obzira da li je ona članica EU ili nije, jesu hrišćanske vrednosti, i to je nepobitna činjenica koja zaista tera na razmišljanje.Ako bismo uveli ministarstvo za porodicu i ministarstvo za evropske dezintegracije potpuno bi se promenili prioriteti o našoj državi, pa to više ne bi bile LGBT vrednosti EU, već bi bila porodica, deca, osobe sa invaliditetom. Takođe, bi to ministarstvo uticalo na rad ostalih ministarstava, pre svega na Ministarstvo prosvete, da napokon dobijemo porodično orijentisano obrazovanje, a ne sve one skandale koje smo imali prilike da vidimo zbog baštinjenja LGBT vrednosti,

Hvala.Ovaj zakon, pored toga što je došao u Skupštinu po hitnom postupku, predvideo je i stupanje na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku“. Naravno, Ustav govori da zakoni u Republici Srbiji, član 196, stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja, a da mogu da stupe ranije ako za to postoje naročito opravdani naročito opravdani razlozi koji se utvrđuju u Predlogu zakona.Šta je predlagač naveo kao te razloge za stupanje na snagu pre osmog dana? dana? Kaže da je ocenjeno da bi to u znatnoj meri doprinelo unapređenju društvenih odnosa u oblastima za koje se dva ministarstva koja se obrazuju ovim zakonom obrazuju, kao i efikasnijim radom državne uprave.Znači, po mom mišljenju i mišljenju moje poslaničke grupe, ne postoji razlog jedini razlog zbog koga ovo radi vladajuća većina je manir bahatosti, manir nepoštovanja i konstantnog gaženja Ustava i pravnog sistema Srbije, gde je vladajuća većina svojim ne činjenjem u prethodna tri meseca, koliko ima da su održani izbori u Republici Srbiji, dovela samu sebe u vremenski cajtnot da ne može da donese ovaj zakon koji bi onda trebao da sačeka osam dana da stupi na snagu, a onda po tom zakonu da izabere Vladu. To više nije moguće, a isključivo zbog nesposobnosti vladajuće većine i onda ona pribegava zloupotrebi ustavne norme, jedan zakon za koji apsolutno nije bilo potrebe da se donosi po hitnom postupku i da stupa na snagu narednog dana po objavljivanju u „Službenom glasniku“ ona to radi.

danom objavljivanja u „Službenom glasniku“, i to pravno svakako jeste moguće i potrebno je određeno obrazloženje zašto se tako predlaže. Vi ste obrazložili da zakon treba stupiti na snagu danom objavljivanja da bi se što pre stekli uslovi za početak rada ministarstva životne sredine i ministarstva za evropske integracije, jer je ocenjeno da bi to u znatnoj meri doprinelo unapređenju društvenih odnosa u oblastima za koje se ta dva ministarstva obrazuju, kao i efikasnijem radu državne uprave.Ako dobro čitam, a dobro čitam, vi ste ovde rekli da državna uprava u dosadašnjem periodu nije bila dovoljno efikasna. Dakle, sa jedne strane ste nas obavestili da vlade Aleksandra Vučića, ove prethodne, nisu dobro radile. Sa druge strane, da nije bila dovoljno efikasna državna uprava, a danima nas ubeđujete da je najveća vrednost Ane Brnabić, kao mandatara, i preporuka za predsednika Vlade što je napravila neki bum i neko čudo upravo u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi.Dakle, niste baš načisto sami sa sobom kada ste ovo predviđali i zapravo pokazuje da vas baš brige i šta ste napisali i šta ćete da kažete. Vi ste se ovde okupili da glasate, ima vas dovoljno da ovo izglasate i baš vas briga kako je došlo do ovoga, da li ste učestvovali u raspravi, da li ste konstruktivno učestvovali. Kada je trebalo da vređate narodne poslanike i poslaničke grupe, onda ste učestvovali u raspravi, a kada treba da se raspravlja o ovom predlogu, onda vas nigde nema. Hvala vama. Bojan Torbica,sa ispravkom, zajedno Sreto Perić i Zoran Krasić i zajedno Zoran Živković, Jovan Jovanović, Marinika Tepić, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.Reč ima Član 14. se odnosi na stupanje na snagu ovog Predloga zakona, a to je danom objavljivanja u „Službenom glasniku“ Republike Srbije. Imali smo dve dileme: da predložimo da ne stupi danom objavljivanja, nego osmog dana objavljivanja i da proslavimo da je Narodna skupština za proteklih godinu dana donela jedan zakon gde je poštovala ustavnu odredbu. Pošto je do sada bilo ili dan objavljivanja, ili sutra.Računali smo da može da se napravi greška, pa da u skladu sa Ustavom stupi osmog dana. Znali smo, spram sveca i tropar ide, jasno nam je s kim imamo posla, pa smo podneli drugi amandman gde tražimo da se briše. Sad će neko da postavi pitanje - kakav je to predlog zakona ako se izbriše odredba o stupanju na snagu? Kakav zakon, takva i odredba.Šta nam je cilj? Da nikada ne stupi na snagu ovaj zakon. Zašto? S kojim pravom menjate najbolji zakon, Zakon o ministarstvima, sa kojim je prethodna Vlada i ona pretposlednja Vlada postigla epohalne rezultate. Sve preliva, ne samo u fontani, nego svuda, penzije više, plate više, EPS 500 miliona, šta beše?Ovaj zakon, ovaj predlog zakona, je protiv predsednika Republike Srbije. Mi čuvamo naš kadar predsednika Republike Srbije, NJ.E. gospodin predsednik Srbije, sa suprugom, da ga ne upropasti ovaj Martinović. On je sve uradio protiv njega. Evo i ovaj predlog zakona može da ide u onu lepu knjigu, sa onom lepom slikom. Sve je protiv predsednika Republike, a narod ga izabrao sa 56%. Zahvaljujem gospodine Krasiću.Da li još neko od podnosilaca amandmana želi reč? ima narodni poslanik Aleksandar Martinović.Koristite vreme poslaničke grupe, je li tako? Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, mislim da su građani Srbije, koji su pratili tok današnjeg radnog dana u Narodnoj skupštini, vrlo jasno mogli da zaključe zašto su svi oni koji su protiv ovog Predloga zakona, tako loše prošli na izborima, koji su održani 2. aprila, zašto su loše prošli na izborima i 2014. i 2016. godine. Mogu da zaključim da, nekim slučajem, oni vode ovu državu, mislim da bi Republika Srbija propala za 24 sata.Danas je bilo, ako ste mogli da primetite, poslanici

celo popodne smo ćutali i pokušali da čujemo da li ćemo videti neki argument protiv ovog Predloga zakona. Čuli smo samo mnogo buke, mnogo histerije, mnogo političke mržnje. Čuli smo mnogo toga što nikakve veze nema sa izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima.Čuli smo neke koji kukaju za elektronskom upravom, a dok su bili na vlasti nisu bili u stanju, čak, ni matične knjige da prevedu u elektronski oblik. Čuli smo neke koji su dva dana pričali o tome kako su najveći protivnici EU, samo nisu protivnici evropskih para

hiljadama i desetinama hiljada građana, koji navodno čekaju u nekim redovima za izdavanje lične karte, saobraćajne dozvole, itd. Znate, kad ulazite u Novi Sad, preko Mosta slobode, odmah sa desne strane, nalaze se kancelarije MUP-a Republike Srbije za Grad Novi Sad, gde se izdaju lična dokumenta za građane

građani Novog Sada mogu i da čuju i da vide da tamo nikakvih redova nema.Slušali smo u subotu, i danas, od nekih koji su, navodno, doktori pravnih nauka, a koji su kritikovali ovaj Predlog zakona da ne znaju da Republika Srbija od 2005. godine ima Zakon o državnoj upravi, koji propisuje koji su poslovi državne uprave.Čuli smo da neki pravni eksperti ne razlikuju delokrug od nadležnosti. Čuli smo

i u nekim drugim evropskim prestonicama. Svojevremeno su bili ambasadori u državama čijoj se politici, navodno, protive, kupovali bunde, nakit, uzimali velike pare, navodno za Srbe na KiM, Srbi na KiM nisu videli ni jednog jedinog dinara.Sve ono što smo čuli, mene kao predlagača ovog zakona navodi samo na jedan zaključak. Ovaj zakon će omogućiti novoj Vladi Republike Srbije, koja će biti formirana u narednih nekoliko dana, da nastavi istu onu politiku koju je vodila i Vlada Aleksandra Vučića, a to znači otvaranje novih fabrika, otvaranje novih radnih mesta,

smanjivanje budžetskog deficita, nastavak borbe, beskompromisne borbe protiv kriminala i korupcije, dalje unapređivanje našeg obrazovnog i zdravstvenog sistema, dalji skok na doing business listi, dalje privlačenje investicija, i domaćih i stranih, i naravno, bolji život i za sve oni, uključujući, naravno, i njihove porodice kojima mi iz SNS želimo sve najbolje, i za one koji su dva dana

ćemo se boriti da i njima bude bolje, jer nas na to obavezuju, pre svega, rezultati izbora. Rezultati izbora obavezuju sve nas koji ćemo danas glasati za Predlog ovog zakona, i sve one koji će glasati za novu Vladu Republike Srbije, da se bore za interese svih građana Republike Srbije, uključujući naravno i one kolege, narodne poslanike, koji o nama iz SNS-a i Aleksandru Vučiću misle sve najgore. NJihovo je neka mrze, njihovo je neka ne poštuju izbornu volju, a naše je da se borimo za Srbiju, naše je da učimo sve da Srbija bude napredna, pristojna i uređena država i da je našim potomcima ostavimo u mnogo boljem stanju, nego što smo je zatekli od onih koji su je 12 godina sistematski uništavali, i politički, i ekonomski, i bezbednosno i na svaki drugi mogući način.Želim da se zahvalim svim narodnim poslanicima iz SNS-a, i našim prijateljima iz drugih poslaničkih grupa, koji će glasati za ovaj Predlog zakona, na borbenosti, na tome što smo pokazali da smo drugačiji od onih koji ne umeju da vode nikakvu drugu politiku, sem politike mržnje, da možemo da saslušamo svačije mišljenje. Nikome danas nismo dobacivali, nikoga nismo vređali, ni na kojoj osnovi, ni nacionalnoj, ni verskoj, ni polnoj, niti bilo kojoj drugoj.Imali smo dovoljno strpljenja da saslušamo svačije mišljenje i shvatili smo da je jedini put koji se nalazi pred Srbijom put rada, upornosti, marljivosti i brige za sve građane Srbije. Sve drugo nije put nego stranputica, a mi da idemo stranputicom na to jednostavno nemamo pravo. Suviše dugo je Srbija išla stranputicom. Sada je vreme da je vratimo na pravi put, da građanima Srbije obezbedimo normalan i pristojan život, da im obezbedimo mir, da im obezbedimo stabilnost, da žive isto onako kao što žive građani u svim normalnim državama sveta.Hvala vam još jedanput i hvala vam što ćete glasati za novu Vladu Republike Srbije, zato što ćete glasati za politiku čoveka koji je udario temelje jednoj jačoj, boljoj, snažnijoj i pravednijoj Srbiji, zato što ćete glasati za politiku Aleksandra Vučića koji je dobio ubedljivu podršku građana Srbije. Mogu oni koji su izgubili izbore da kažu da Aleksandar Vučić treba da ide u muzej voštanih figura, ali građani su rekli drugačije. Građani su rekli da hoće i da podržavaju njegovu viziju moderne demokratske i pristojne Srbije. Hvala vam još jedanput.

Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Poštovani narodni poslanici, s obzirom na to da je Narodna skupština završila raspravu o jedinoj tački dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem ponedeljak, 26. jun 2017. godine, sa početkom u 20,15 časova, kao Dan za glasanje o tački dnevnog reda sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.Zahvaljujem.(Posle Hvala